sljedeću točku: - Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika i zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Predlagateljica: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom koja je dostavila svoj prijedlog temeljem članka 4. Zakona o, za osobe sa invaliditetom. Raspravu je proveo Odbor za rad, socijalnu politku i rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Izvješće. Gospođa Ana Slonjšak, pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Slonjšak, Anka** Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani zastupnici odredbom članka 4. stavka 2. Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom propisano je da pravobranitelj za osobe s invaliditetom ima 2 zamjenika koje imenuje ili razrješava Hrvatski sabor na prijedlog pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Na javni poziv koji je bio objavljen 18. srpnja prijavilo se 7 kandidata. Temeljem članka 21. stavka 3. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, Narodne novine 107/07 propisano je da ako pravobranitelj za osobe s invaliditetom nije osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem pravne struke tada to mora biti jedan od zamjenika. Sukladno rezultatima testiranja i kvalifikacijama koje posjeduju prijavljeni kandidati slobodna sam obavijestiti vas da sam izabrala dvoje kandidata; Borisa Jakova Geričića, gospodina koji je diplomirani pravnik i Miru Pekić-Knežević, gospođu diplomiranu socijalnu pravnicu, Gospodin Boris Jakov Geričić rođen je u Zagrebu 19.5.1972. godine. Osnovnu i srednju školu te Pravni fakultet završio je u Zagrebu i diplomirao 1997. godine. Tijekom 10 godina radnog vijeka aktivno je sudjelovao u razrješavanju pitanja osoba s invaliditetom te osobnim angažmanom na razmatranju poboljšanja propisa važnih za osobe s invaliditetom pri Udruzi radničkih sindikata Hrvatske čiji je član Sindikat invalida Hrvatske. Testiranjem je utvrđeno da je gospodin Geričić stručna i odgovorna osoba, da nema predrasuda prema osobama s invaliditetom. Ugodan je sugovornik i pokazuje poželjne komunikacijske vještine. Svjestan je težine i osjetljivosti rada s osobama s invaliditetom i spreman je dati svoj maksimum kako bi zadovoljio sve uvjete koje takva vrsta posla iziskuje od njega. Aktivno se služi engleskim jezikom i informatički je educiran. Gospođa Mira Pekić-Knežević rođena je u Begovom Brdu 3.3.1955. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Slunju. Na Višoj školi za socijalne radnike u Zagrebu diplomirala je 1976. godine a Zajednički studij za socijalni rad na kojem je diplomirala i stekla stručni naziv diplomirani inženjer socijalnog rada završila je 1982. godine. Uz tridesetgodišnje iskustvo u području socijalnog rada sudjelovala je na različitim skupovima i simpozijima Udruga osoba s invaliditetom i u cilju promicanja prava osoba s invaliditetom. Testiranjem je utvrđeno da osoba Pekić-Knežević nema predrasuda prema osobama s invaliditetom te je u razgovoru pokazala posebnu sposobnost staloženog, strpljivog i koncentriranog komuniciranja. Odgovorna i poduzetna, godinama radi sa osobama sa invaliditetom, te je upoznata sa njihovom problematikom i specifičnostima. Motiviranost za ovakvu vrstu posla vidi u važnosti da se odnos društva prema osobama sa invaliditetom promijeni, te da se svijest pojedinca podigne na višu razinu. Također se aktivno služi engleskim jezikom i informatički je iducirana. Zahvaljujem na evo pažnji i molim evo zastupnike i evo vas potpredsjedniče da imenujete zamjenike i zamjenicu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora riječ? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo pravobraniteljice, kolegice i kolege zastupnici. Evo, pred nama je ovaj opsežni materijal koji je Hrvatskom saboru dostavila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da se na javni poziv za izbor zamjenice i zamjenika pravobraniteljice javilo 7 osoba koji ispunjavaju uvjete. Međutim, pravobraniteljica je provela dodatna dodatna da tako kažem ispitivanja. Dakle, razgovarala je sa kandidatima. Zatim je provedeno sa područja psihologije, dakle psiholog je razgovarao sa kandidatima, a provedeno je i testiranje iz znanja engleskog jezika. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice vjerujemo kako je pravobraniteljica dobro odnosno nakon testiranja imala je priliku vidjeti tko od kandidata doista ima afiniteta za obavljanje ove časne dužnosti. Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom je i sama osoba sa invaliditetom stoga smo uvjereni kako je prepoznala u kandidatima tko ima afiniteta, odnosno tko ima senzibiliteta za problematiku osoba s invaliditetom. Slijedom svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog pravobraniteljice da se za zamjenicu i zamjenika odabere ovo dvoje kandidata koje je predložila pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.